Добрев

Прекратете гласуването.

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да

Комисията предлага да се създаде

възможност

в редакцията на комисията.

редакцията на комисията.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 46, който става § 70: „§ 70. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:

по редакцията на комисията.